„Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

§ 2: „§ 2. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста преди т. 1 накрая се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“. Точка 7 се изменя така: „7. създава и поддържа информационна система за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или на причинени екологични щети, включително информация за Европейската комисия по Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО)

„Чл. 19а. (1) В информационната система по чл. 7, ал. 1, т. 7 се събира и обработва информация за: 1. вид на непосредствената заплаха за екологични щети или на причинените екологични щети; щети; 2. дата на възникване на непосредствената заплаха за екологични щети или на причинените екологични щети и/или датата, на която това е установено; 3. дейност съгласно приложение № 1, в резултат на която е възникнала непосредствената заплаха за екологични щети или са причинени екологичните щети; 4. дата, на която е започнала процедура за предотвратяване или отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети или на причинените екологични щети; 5. заявител на процедурата по предотвратяване или отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети или на причинени екологични щети - отговорен оператор, компетентен орган или представител на обществеността; 6. класификационен код по Класификацията на икономическите дейности на Националния статистически институт на дейността, в резултат на която е настъпила екологичната щета; образувани досъдебни производства или съдебни дела във връзка с непосредствена заплаха за екологични щети или с причинени екологични щети; щети; 8. резултат от досъдебните производства или съдебните дела по т. 7; 9. резултат от процедурата по предотвратяване на непосредствената заплаха за екологични щети или на екологичните щети върху:

върху: а) защитени видове и местообитания; б) води; в) почва. 11. дата на приключване на процедурата по предотвратяване или отстраняване на непосредствената заплаха за екологични щети или на причинените екологични щети; 12. разходи за съответните превантивни или оздравителни мерки: а) заплатени пряко от отговорните страни; б) възстановени впоследствие от отговорните страни; в) невъзстановени от отговорните страни, като се посочват причините за невъзстановяването. 13. източник за заплащане на разходите; 14. прилагане на финансово осигуряване по чл. 43, 43а и 43б; 15. годишни административни разходи на компетентните органи по прилагане на закона; закона; 16. друга информация. (2) Информацията по ал. 1 се събира и обработва за всеки отделен случай от съответния компетентен орган по чл. 6 или от оправомощено от него длъжностно лице.

1. В ал. 2, 4 и 5 думите „т. 2 – 4“ се заличават. 2. Алинея 7 се изменя така: „(7) Компетентният орган по чл. 6 или оправомощено от него длъжностно лице съобщава на оператора по реда на Административнопроцесуалния кодекс заповедта по ал. 5 и я публикува на интернет страницата си в срок 3 дни от издаването ѝ.“ 3. Създава се ал. 10: „(10) Компетентният орган по чл. 6 или оправомощено от него длъжностно лице удостоверява с констативен протокол от проверка пълното, качествено и в срок изпълнение на заповедта по ал. 5.“

заличават.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща заповедта по ал. 1 на областния управител, отговорен за изпълнението на превантивните мерки.“

пълното, качествено и в срок изпълнение на заповедта по ал. 1.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10. В чл. 24, ал. 1 и 2 след думата „разходите“ се поставя запетая, а думата „съгласно“ се заменя с „включително разходите по“.“

Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 12 и

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, като думите „и запетаята пред тях“ се заличават. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15: „§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

ѝ. (11) Компетентният орган по чл. 6 или оправомощено от него длъжностно лице удостоверява с констативен протокол от проверка пълното, качествено и в срок изпълнение на заповедта по ал. 6.“ по ал. 6.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, като думите „и запетаята пред тях“ се заличават. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17: „§ 17.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текстовете на параграфи 18 и 19; текста на вносителя за § 14, с предложените от Комисията редакционни поправки в текста; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 15;

2. Създават се ал. 5 и 6: „(5) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението ѝ. (6) Компетентният орган по чл. 6 или оправомощено от него длъжностно лице удостоверява с констативен протокол от проверка пълното, качествено и в срок изпълнение на заповедта по ал. 2.“

В ал. 10 след думите „министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“. 5. Създава се нова ал. 12: „(12) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща заповедта по ал. 11 на областния управител, отговорен за изпълнението на оздравителните мерки.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20: „§ 20. В чл. 34 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 и 5 след думите „министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

ѝ. (13) Компетентният орган по чл. 6, т. 2 – 4, направил предложението по чл. 33, ал. 4, или оправомощено от него длъжностно лице удостоверява с констативен протокол от проверка пълното, качествено и в срок изпълнение на заповедта по ал. 10.“

се поставя запетая и думата „съгласно“ се заменя с „включително разходите по“, а след думите „министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“. лице“. 3. В ал. 3 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 6“, след думата „разходите“ се поставя запетая и думата „съгласно“ се заменя с „включително разходите по“, а след думите „министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.“

§ 23: „§ 23. В чл. 36, ал. 2 и 4 след думите „министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24: „§ 24. § 24: „§ 24. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „се събират“ се добавя „принудително“, думите „Националната агенция за приходите“ се заменят с „публичен изпълнител“, а накрая се добавя „или по реда на Гражданския процесуален кодекс, когато са възложени на съдебен изпълнител.“ 2. Създава се нова ал. 2: „(2) В срок 14 дни от издаване на констативния протокол от компетентния орган по чл. 6, т. 2 – 4 или от оправомощено от него длъжностно лице за изпълнението на заповед по чл. 20, ал. 5 в случаите по чл.

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в нея накрая се добавя „въз основа на документите по ал. 2.“ и се създава изречение второ: „В акта се съдържа и покана за доброволно изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“.“

„Чл. 43а. (1) В случаите по чл. 3, т. 2 операторът или третото лице осигуряват финансово изпълнението на оздравителните мерки чрез поне един от следните начини: 1. банкова гаранция; 2. ипотека върху недвижими имоти и/или вещни права върху тях; 3. залог върху вземания, движими вещи или ценни книжа.

Чл. 43б. (1) В случаите по чл. 3, т. 3 операторът осигурява финансово изпълнението на превантивните и оздравителните мерки чрез поне един от следните начини: начини: 1. банкова гаранция; 2. ипотека върху недвижими имоти и/или вещни права върху тях; 3. залог върху вземания, движими вещи или ценни книжа.

„или оправомощено от него длъжностно лице“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 29 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 32.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33: „§ 33. Член 55 се изменя така: „Чл. 55. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на Европейската комисия, за всеки отделен случай на екологична щета, следната информация: 1. вид на екологичната щета по смисъла на чл. 4, ал. 1, дата на възникване и/или констатиране на щетата; 2. описание на дейността в съответствие с приложение № 1; № 1; 3. всяка друга информация, имаща отношение относно опита, натрупан при прилагането на закона. (2) Информацията по ал. 1 се събира и обработва в информационната система по чл. 7, ал. 1,

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и удостоверяване на пълното, качествено и в срок изпълнение на заповедите по глава втора и/или

§ 2а: „§ 2а. Законът предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО,

на Съвета.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40: § 40. Параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така: така: „§ 7. Информацията по чл. 55, ал. 1 се предоставя на Европейската комисия в срок до 30 април 2022 г. и на всеки пет години от тази дата.“

приложение № 1 към чл. 3, т. 1, в т. 4 думите „по смисъла на чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“ се заменят с „класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.“

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за създаване на нов § 32 със съдържание съгласно Доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 33; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 34;

Подложените на гласуване текстове са приети. Сега ще Ви запозная със съобщение за парламентарен контрол на 30 октомври. контрол на 30 октомври. Разисквания по питането от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план. краткосрочен и дългосрочен план. Отговори на въпроси. 1. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Ченчев. 2. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на два въпроса от народните представители Ирена Анастасова и Смиляна Нитова. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов ще отговори на един въпрос от народния представител Румен Гечев. 4. Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски ще отговори на три въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; Михаил Христов;

поискали: - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос от народните представители Валери Жаблянов, Красимир Янков, Николай Иванов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Лало Кирилов и Чавдар Велинов; министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев и Антон Кутев; - министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на четири въпроса от народните представители Кольо Милев; Смиляна Нитова; Евгени Будинов; и Георги Михайлов; и на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Анастас Попдимитров (два въпроса); Анна Славова (два въпроса); и Лало Кирилов; - министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на един въпрос от народните представители Маноил Манев и Радостин Танев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова; - един въпрос от от народните представители Кристина Сидорова и Теодора Халачева към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. В заседанието за парламентарен контрол няма да участват министри, които във връзка с епидемията от COVID-19 са в карантинен период министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. Писмените отговори на зададените към тях въпроси и питания, на които срокът изтича в карантинния период, ще бъдат предоставени от съответните министри веднага след изтичане на този период. Следващо редовно пленарно заседание – от 9,00 часа на 30 октомври, съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.